dr Nebojša Stefanović, prof. dr Zorana Mihajlović, dr Rasim LJajić, Branislav Nedimović, Mladen Šarčević, dr Zlatibor Lončar, Aleksandar Vulin i državni sekretari dr Stana Božović, Miodrag Poledica, Stevan Nikčević, doc. dr Zoran Mihajlović, prof. dr Vesna Mandić, prof. dr Viktor Medović,

vršilac dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, Saša Stamatović, direktor Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, načelnik Odeljenja u Ministarstvu spoljnih poslova Dragana Vujić, Jasmina Roskić, načelnik Odeljenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Danijela Božanić, šef Odseka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nevena Šović, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja, Jelena Drenjanin, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Mersiha Omeragić, savetnik u Ministarstvu zdravlja i Ivana Kovačević, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, Predlogu zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću o Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene III), Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi u sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti.Da

želeo bih samo nekoliko stvari da kažem, a vezano je za dva akta koja se nalaze pred vama. Jedan je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu i drugi je Predlog zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz okvirnu Konvenciju UN o promeni klime.Prvi klime.Prvi predlog zakona koji se nalazi pred nama jeste posledica Sporazuma koji je potpisala državna zajednica Srbija i Crna Gora još 2003. godine i koji nije do sada bio ratifikovan u parlamentu.Evropski šumarski institut je jedna institucija naučnog karaktere koji je imao za cilj da sve njene članice na isti način šire vrednosti u pogledu pošumljavanja prostora, razvoja posebnih sorti i svemu onome što podstiče ovu oblast.Do sada je otprilike 25 zemalja ratifikovalo ovu Konvenciju EFI. Na osnovu ove konvencije

pogledu pošumljavanja prostora imamo dosta velikih problema kako u pogledu šuma koje se nalaze uz saobraćajnice, šuma koje se nalaze uz reke, kanalske tokove, ali isto tako i u pogledu zanavljanja prostora koji se nalazi na šumskom zemljištu. jako je važno da prihvatamo sva savremena iskustva. To je osnovni cilj ove konvencije, kako bi najsavremenije tekovine implementirali na naše prostore.Što ovog drugog predloga zakona o potvrđivanja Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o promeni klime, ova Okvirna konvencija je važila do 31. decembra 2012. godine i sa Doha amandmanima na Kjoto protokol, koji je usvojen 8. decembra 2012. godine, uveden je prelazni period od 2013. do 2020. godine u okviru kog će se smanjivati štetne emisije gasova koji imaju efekat staklene bašte i jako je važno da ove amandmane prihvatimo.Ono što je karakteristično za ovaj predlog zakona jeste da Srbija nema obavezu kao neke zemlje EU ili druge zemlje koje prihvataju ove Doha amandmane, da u periodu od 2020. godine smanje štetnu emisiji gasova, ali uključujemo se u ovaj čitav proces i jako je važno da najmanje tri četvrtine zemalja deponuju svoje saglasnosti na ove Doha amandmane.Jedna stvar koju želim da kažem koja će uslediti nakon ovog perioda do 2020. godine jeste tzv. Pariska konvencija. Naša Vlada je 1. godine usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Pariske konvencije, gde mi aktivno ulazimo u ovaj proces o smanjenju štetnih gasova iz jednog prostor razloga, jer u budućnosti to je ono čemu moramo stremiti. Za sada toliko. **Maja

koji je prvi Protokol proizašao iz Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO koji je naša zemlja ratifikovala 2006. godine i time prihvatila obavezu da uvede mere za smanjenje ponude i tražnje za duvanskim proizvodima u skladu sa odredbama Konvencije i svim protokolima, smernicama i vodičima koji iz nje proističu.Nezakonita trgovina duvanskim proizvodima je ozbiljna pretnja javnom zdravlju na globalnom nivou, jer doprinosi da se održi ili čak poveća zastupljenost i upotreba duvanskih proizvoda u populaciji, čime se umnožavaju i pojačavaju zdravstvene posledice upotrebe duvana.Nezakonita trgovina duvanskim proizvodima opstruira poreske mere i mere cene i kontrole duvana i uzrokuje značajan gubitak redovnih poreskih prihoda u svim državama, dok sa druge strane omogućava ostvarivanje finansijske dobiti ilegalnim trgovcima.Zbog svega toga, zahteva delotvorni i sveobuhvatni odgovor kako na nacionalnom, tako i na nivou međunarodne zajednice.Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima sačinjen je kao poseban međunarodni sporazum kojim se uspostavljaju pravila za suzbijanje nezakonite trgovine duvanskim proizvodima na globalnom nivou i to primarno kroz kontrolu lanca snabdevanja duvanskim proizvodima i jačanja međunarodne saradnje.Protokol saradnje.Protokol obavezuje zemlje potpisnice na uspostavljanje sistema licenciranja i vođenja evidencija o svim aktivnostima koje se smatraju zakonitim u prometu duvanskim proizvodima, kao i na osnivanje nadležnog organa za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence.

uspostavljanje globalnog sistema praćenja, porekla i kretanja duvanskog proizvoda kroz lanac snabdevanja od trenutka proizvodnje do krajnjeg potrošača. Protokolom prepoznata kao suštinska za suzbijanje nezakonite trgovine i trgovine falsifikovanim duvanskim proizvodima, potpisana i novom Direktivom EU o duvanskim proizvodima 40/214, koja je stupila na snagu u maju 2016. o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima stupiće na snagu 90 dana nakon što ga ratifikuje ili potvrdi 40 zemalja potpisnica. Trenutno ga je ratifikovalo 25, uključujući i EU kao celinu, dok je u većem broju zemalja ratifikacija u toku. Zakonom o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima potvrđuje se posvećenost Republike Srbije ciljevima Svetske zdravstvene organizacije UN. Zahvaljujem.

vrlo važan sporazum. Prethodni sporazum, važeći sporazum po kojem radimo star je 60 godina i u tom sporazumu, koji dan danas, nadam se dok ne budemo izglasali sporazum, odnosno ratifikovali sporazum koji smo potpisali, Tisa je otvorena za plovidbu samo za srpske i mađarske brodove, samo sa plaćanjem, naravno, određenih dažbina, zbog čega direktno imamo uticaj na praktično naš vodni saobraćaj, odnosno na smanjenje uplovljavanja brodova, a samim tim i za manje transporta i za manje prevezene robe.Iz tog razloga smo započeli prethodnih godinu i po dana pregovore sa mađarskom Vladom. Ti pregovori su nas doveli do toga da potpišemo ovakav jedan sporazum, gde praktično otvaramo Tisu za sve druge brodove bez plaćanja tih vrsta naknada koje su postojale.Daću vam samo nekoliko podataka, a to je da

što je to bilo preskupo za sve druge brodove koji nisu srpski i mađarski.Vlada Republike Srbije je zajedno sa Vladom Mađarske pregovarala i ovaj sporazum potpisala. Zaista se nadam da ćemo mi iz jedne kvalitetne rasprave na kraju ovaj sporazum i ratifikovati.Naš saobraćaj prethodnih 10 ili 15 godina, čini mi se, u odnosu na vodne saobraćaje, naročito na rekama, pre svega, nije nam doneo onoliko prihoda koliko su sve druge države taj svoj položaj uglavnom koristile. Podatak koji nije bio pohvalan pre tri godine jeste da je učešće prevoza robe u vodnom saobraćaju, odnosno uopšte učešće bilo samo 7% u ukupnom obimu prevoza robe u Srbiju, u nekim drugim državama ono iznosi od 15 pa na dalje. Reći ću vam da za tri godine na današnji dan učešće vodnog saobraćaja u ukupnoj prevezenoj robi je 10%, a naš cilj je da do 2020 godine to bude sigurno 15%.Još jedan podatak je vrlo važan za vodni saobraćaj Srbije, zato što je to jedna grana o kojoj se manje pričalo u odnosu, recimo, na drumski saobraćaj, železnički saobraćaj i vazdušni saobraćaj, a u stvari, to je ogroman potencijal koji treba da koristimo i koji Vlada Republike Srbije u svim svojim sada novim strategijama i ekonomskoj politici zaista i radi.Dakle, prevezena roba je bila u 2014. godini pet miliona tona robe se prevezlo Dunavom, Savom i Tisom, 2016. godine, dakle, samo dve godine nakon toga, ukupna prevezena prevezena roba je 10 miliona tona. Plan je da 2017. godine to bude 12 miliona tona i da onako kako oporavljamo i luke i lučka područja i ulažemo u infrastrukturu, i naravno, smanjujemo sa druge strane sve ono što se zove nelegalna pristaništa, učinimo da praktično država Srbija prihoduje i da to bude dobro za razvoj razvoj ekonomije.Nadam se da ćemo na osnovu razmišljanja i rasprave ratifikovati ovaj sporazum i da ćemo u tom smislu i kao država imati ogromne koristi. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Aleksandar Vulin. **Aleksandar Vulin** Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, drugarice i drugovi, pred vama se nalazi Predlog sporazuma između Republike Srbije i Rumunije u oblasti socijalne sigurnosti.Poslednji sporazum koji je zaključen između Rumunije i Republike Srbije je bio davne 1977. godine i regulisao je isključivo oblast zdravstvenog osiguranja. Sada možemo slobodno da kažemo da smo napravili zaista veliki korak i da smo dogovorili sa organima Republike Rumunije da se ovaj sporazum odnosi kako na zdravstveno osiguranje, tako i na sve oblasti socijalnog osiguranja, što će reći ostvarivanje prava iz penzionog, invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i dodatka za decu.Ovaj sporazum je uređen u skladu sa standardnim rešenjima i principima, što znači da ima jednak tretman državljana država ugovornica u oblasti socijalnog osiguranja, da se neposredna isplata stečajnih davanja korisniku i ostvaruje pravo na davanja, vrši u mestu njegovog prebivališta, da se sabira period osiguranja navršenih u obe države ugovornice radi ostvarivanja prava na penziju ili novčanu nadoknadu, da se korišćenje zdravstvene zaštite za lica koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji druge države ugovornice može koristiti i, naravno, princip osiguranja koji omogućava da teret davanja iz socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju.Ovo je samo jedan u nizu sporazuma koji smo potpisali. Želim da vas obavestim, a doći ćemo sigurno u ovaj visoki dom da dobijemo podršku i za sledeće ugovore na kojima radimo. Oni koji su najbliži su svakako sporazumi sa Ruskom Federacijom, nadamo se sa Grčkom, sa Kvebekom, a radimo i na, pokrenuli smo inicijativu zaključivanja sporazuma sa Španijom, Azerbejdžanom, Belorusijom, Kinom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i novi sporazumi sa Italijom, Hrvatskom i Poljskom. Zahvaljujem se.

domena rada MUP. U suštini, to je jedan novi sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, koji je potpisan 22. marta 2016. godine, jedna izmena sporazuma u policijskoj saradnji sa Bugarskom i ratifikacija Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala.U našem sporazumu sa Vladom Savezne Republike Nemačke jača se saradnja sa ovom državom u oblasti bezbednosti, pogotovo u oblasti efikasnog sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, organizovanog i teškog kriminala, terorizma, kriminala u vezi sa opojnim drogama, ilegalne trgovine oružjem, kao i ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi preko državne granice.Potvrđivanjem ovog sporazuma mi suštinski uvodimo u instituciju saradnju koju ostvaruju nadležni organi navedeni u sporazumu, u kome su bliže definisane sve oblasti i ciljevi naše saradnje, precizirani oblici i organi nadležne saradnje.Istovremeno, potvrđivanje ovog sporazuma omogućiće još jače, intenzivnije saradnju na putu evropskih integracija, odnosno dalju koordinaciju sa MUP Savezne Republike Nemačke, pogotovo kada se radi o poglavljima 23 i 24, imajući u vidu koliko je Nemačka uticala, da kažem, na metodologiju postavljanja pregovora vezano za ova dva ovog sporazuma uticaće na podizanje nivoa bezbednosti građana po ugledu na razvijenije države članice EU, doprineće većem osećaju sigurnosti kod građana zbog smanjenja broja krivičnih dela u oblasti terorizma, organizovanog i teškog kriminala, kao i krivičnih dela u vezi sa opojnim drogama.Hoću da kažem da MUP dve zemlje imaju značajnu saradnju u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala. Imali smo nekoliko dobrih zajedničkih aktivnosti, zajednički istražni timovi radili su na više krivičnih dela i razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje su delovale na teritoriji obe države.Podsetiću samo na septembar 2016. godine kada je razbijena jedna veća organizovana kriminalna grupa koja je trgovala različitim vrstama opojnih sredstava, što je naravno doprinelo značajnom povećanju bezbednosti građana i u Republici Srbiji i u regionu kada je zaplenjeno oko 300 kg kokaina i uhapšeno više lica među kojima su i organizatori ove kriminalne grupe koji su se nalazili na teritoriji Republike Srbije, pre svega u

MUP.Takođe, realizovali smo više zajedničkih aktivnosti koje su uključivale mere podrške u obezbeđivanju zelene granice u suzbijanju ilegalnih migracija, prepoznavanje falsifikovanih dokumenata, podrška u oblasti obezbeđenja državne granice, borba protiv krijumčarenja ljudi, što je naravno doprinelo do stvaranja stabilne klime u obezbeđenju naše državne granice, ali obezbeđenju da nema incidenata tokom trajanja intenzivnog talasa migracija dok je kroz našu zemlju prolazilo nekad i po 15.000 ljudi u toku jednog dana.Što se tiče Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske u policijskoj saradnji, originalni sporazum potpisan je 20. maja 2010. godine. mi smo odlučili da pristupimo izmeni na inicijativu obe strane zato što smo tokom razgovora shvatili da je Sporazum predvideo da policijski službenici, koji rade na obezbeđenju državne granice, mogu da pređu državnu granicu samo na zvaničnim prelazima. S obzirom da su rute patrola nekada i po 50 km, to bi izazivalo dodatne troškove, manju efikasnost policijskih službenika u suzbijanju ilegalnih migracija i veće probleme na terenu u radu ljudi koji se bave ovim teškim poslom. predlažemo izmene ovog Sporazuma koja predviđa da policijski službenici obe policije mogu preći državnu granicu Republike Srbije i Republike Bugarske i mimo državnih, zvaničnih prelaza, na zelenom pojasu u zajedničkim patrolama, dakle, radi se o zajedničkim patrolama, kada mogu efikasnije da se uključe u suzbijanje ilegalnih migracija, jer kao što znate, ne računajući bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju, preko Bugarske najveći broj migranata ilegalno prelazi u Republiku Srbiju.Što se tiče saradnje, mogu da kažem da je saradnja sa bugarskom policijom izuzetno dobra. Preko 1.000 operativnih informacija se razmeni godišnje, što je dobar broj i pokušavamo da intenziviramo tu saradnju. Veoma dobro sarađujemo i u oblasti readmisije migranata koji ilegalno ulaze u našu zemlju, a koji nemaju pravo da zatraže azil na teritoriji naše zemlje ili u EU. Naravno, dobru saradnju imamo u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala, pre svega, šverca nezakonite robe, krijumčarenja ljudi i naravno narkotika.Što se tiče Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske u saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, ovaj Sporazum potpisan je 7. novembra 2011. godine u Varšavi i omogućuje da se stvori osnov za efikasniju operativnu saradnju dve zemlje na suzbijanju organizovanog i drugih vidova kriminala. Ovaj Sporazum faktički ima poseban naglasak na krivična dela vezana za terorizam i njegovo finansiranje, ilegalnu proizvodnju i ilegalni promet oružja, trgovinu ljudima, seksualnu eksploataciju, protivpravno lišavanje slobode, ilegalno prelaženje granica i organizovanje ilegalnih migracija, kao i krijumčarenje robe.Obavešteni od strane Ministarstva spoljnih poslova Poljske da su oni krajem 2015. godine završili sve procedure, unutrašnje procedure koje omogućavaju da se da se u postupak readmisije puste ovi sporazumi, tako da je danas pred nama naš deo posla, gde mi faktički ratifikovanjem sporazuma omogućujemo da sve ove zajedničke mere mogu da stupe na snagu.Imamo snagu.Imamo dosta dobru saradnju sa Republikom Poljskom, pre svega putem Interpola. Razmeni se godišnje oko 280 informacija i naravno da će ova saradnja i u budućnosti, imajući u vidu koliko je, čini mi se, na teritoriji Evrope prepoznato, zajednička saradnja saradnja u oblasti unutrašnjih poslova, pre svega u borbi protiv organizovanog kriminala, prevencije terorizma i šverca narkotika, ali i kroz finansijske istrage koje su suštinski značajne, jer novac za finansiranje organizovanog kriminala najviše dolazi od droge, kao i mogućnosti saradnje sa nadležnim tužilaštvom kroz zajedničke istražne timove. Takva vrsta saradnje nastaviće se i sa Republikom Poljskom. Zbog toga mislim da će usvajanje sva tri sporazuma omogućiti da Republika Srbija bude efikasnija u suzbijanju svih vidova kriminaliteta, ali i međunarodne saradnje u kojoj ćemo pomoći i drugim zemljama.

Reč ima ministar Šarčević. **Mladen Šarčević** Poštovanje narodnim poslanicima, poštovanje predsedavajućima, ja imam ispred svog ministarstva tri ugovora. Jedan se odnosi na CEEPUS III projekat koji inače ima za cilj da se sprovede veća razmena studenata, kako na osnovnim studijama, tako i na ostalim nivoima studija, kao i doktorskim. Inače, Srbija je u ovom procesu od 2005. godine. To su sedmogodišnji ciklusi potrebno je da se ratifikuje ovaj ciklus koji obuhvata veliki broj stipendija koje se omogućuju našim, kako

sporazum se odnosi na saradnju zemalja jugoistočne Evrope koji čine Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Moldavija.

Ovaj projekat je započet 2010. godine. Sekretarijat je bio u Zagrebu i sledećim nekim rotacijama je Beograd predviđen kao novo sedište sekretarijata, donošenja odluke da Beograd postane taj centar. Sporazum je u tom svojstvu potpisao kolega Žarko Obradović još 12.4.2013. godine. Potrebno je da se ratifikuje u Narodnoj skupštini, a postoje određene obaveze koje smo mi u budžetu za prosvetu, budžetu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj predvideli. Tu su i određena sredstva, kako članarina koju daje svaka zemlja učesnica, za rad sekretarijata. Ukupan fond sredstava za rad ovog tela … Učestvuju i mnoge druge evropske bogatije zemlje, kao što su Švajcarska, Holandija, Norveška i dr.Treći dr.Treći akt jeste saradnja i novi zakon o saradnji između Republike Češke i Republike Srbije. Inače, ta saradnja datira iz 1957. godine, znači bivših država, a kasnije je ratifikovan novi sporazum 2005. godine kada je ovde postojala formacija Srbije i Crne Gore.

sporta, kulture i informisanja. Sveobuhvatan je, obuhvata mnogo polja saradnje. To nam je zaista jedna prijateljska država i ovaj sporazum predviđa niz stvari, koje ste mogli da pročitate ovde, na svim poljima koje pokrivaju tri ministarstva. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko od ovlašćenih predstavnika predlagača želi reč? (Ne.)Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč?

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministri, poštovane kolege poslanici, evo posle 50 dana koliko su trajale konsultacije u Vladi Republike Srbije, kako nas je o tome 1. marta obavestila predsednica Parlamenta, izgleda da su se konačno stekli uslovi da možemo da počnemo da radimo.

koji se sastoji od 12 objedinjenih tačaka, između ostalih tačaka. Stara praksa se nastavlja, i mi danas treba da raspravljamo u objedinjenoj raspravi o srednjoevropskom programu univerzitetske razmene, borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, policijskoj saradnji, plovidbom rekom Tisom, uzajamnim podsticajima i zaštiti ulaganja između Srbije i Katra itd.Nastavlja se sa praksom sumanutih dnevnih redova gde se meša sve sa svačim, i gde mi treba objedinjeno da raspravljamo o nečemu. Ne čudi što smo za prvih 10 meseci rada ovog doma od 47 zakona, koliko je usvojeno, 81 doneli po hitnom postupku. I tako smo, a i danas to radimo, postali telo za ratifikaciju zakona po hitnom postupku, umesto da ozbiljno raspravljamo o svakoj tački i da demokratski nastupamo svi ovde u ovom Parlamentu.Kada ovde nema demokratije, u ovom Domu, ne treba da nas čudi ovo što se dešava na ulici, to je rezultat našeg rada ovde. Mi smo od decembra meseca, vašom odlukom, primali redovno plate, a nismo radili do dana današnjeg.Što

da ovo ne predstavlja nikakvu suštinu rada Parlamenta, već samo zadovoljavamo formu, da pokažemo građanima Srbije da Parlament, u stvari, nešto radi.Što se tiče Konvencije o Evropskom Šumarskom institutu stupila je na snagu 28. avgusta 2003. godine.Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima usvojen u Seulu 12. novembra 2012. godine.Doha amandman na Kjoto protokol, usvojen 8. decembra 2012. godine.Sporazum o učešću u srednjeevropskom programu univerzitetske razmene potpisan 25. marta 2010. godine.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, potpisan 7. novembra 2011. godine itd.Radi se o sporazumima koji su davno potpisani i stupili na snagu. Mi ih tek danas ratifikujemo, kako biste imali izgovor da sazovete jednu sednicu i da predstavite građanima da poslanici nešto i rade, a oni u ovom trenutku i ne rade.Što se tiče samih sporazuma, ako govorimo o programu univerzitetske razmene, saradnji Srbije i Češke u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, itd, mi zapravo treba da govorimo ovde o obezbeđivanju boljih uslova za školovanje mladih, da govorimo o pravima studenata, koji protestvuju ovde ispred ovog Doma i traže samo uređenu državu, ništa više od toga, a ne da ih slikate i jurite ko je od njih protestvovao i posle toga na televizijskim emisijama ih prozivate.Kada govorim o obrazovanju i reformi obrazovanja, koju pominjete od 2012. godine,

Dobro. Nastavljam o temi.Dakle, tema jeste obrazovanje i uslovi obrazovanja, jer su sporazumi iz oblasti obrazovanja, i prosto moram šire da sagledam tu situaciju.Dakle, mi govorimo o sporazumima koje potpisujemo iz oblasti obrazovanja, u trenutku kada nam lekari organizovano odlaze u inostranstvo, kada mladi ljudi ne planiraju da ni svoje školovanje, a kamoli, karijeru u Srbiji započinju.Mi u jednom od ovih sporazuma, konkretno Inicijativa za reformu obrazovanja, gde je Srbija domaćin, zemlja domaćin, je`l tako, govorimo o tome šta je potrebno šta je potrebno od inventara za kancelariju, tri kancelarijska stola, citiram, čitam zapravo, tri kancelarijske stolice, jedan sto, dva laptopa, tri telefona sa centralom, jedna faks mašina, tri klima uređaja, jedan klub sto sa četiri stolice, jedan frižider, aparat za kafu, itd. To se nalazi, gospodine Arsiću u jednom od ovih sporazuma.Dakle, govorim o tački dnevnog reda, i mi treba da raspravljamo o tome, umesto da zaista raspravljamo o obrazovanju kao temelju svakog društva i države, kakve uslove imaju naši studenti, naši đaci, da li smo te toalete, koje je premijer najavio da će obići sve u Srbiji, da li ih je obišao, da li smo iz završili, itd, mi se bavimo formom i davanjem saglasnosti na određene sporazume.Što samih studenata, nažalost, oni u Srbiji i dalje žive od plata i penzija svojih roditelja, i živeće i nadalje.Zakon saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, odnosno potvrđivanje sporazuma, takođe jedna važna tema. Mi bi pre svega, pre nego što damo saglasnost na bilo kakav međudržavni sporazum, trebali da pogledamo u svoje dvorište, sa čime mi izlazimo pred te druge zemlje sa kojima želimo da ostvarimo saradnju, ukoliko je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, da vidimo šta smo mi šta ste zapravo vi od 2012. godine, kada ste na vlasti, uradili iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.Podsetiću da 2014. godine, pred izbore, je najavljena beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije, da smo gledali raznorazne akcije Rezač 1, Rezač 2, Pluton, koji su medijskim pompama propraćeni, bez sudskih epiloga, bez optužnica. Nažalost, to služi samo za promotivne svrhe, kampanje, premijera Vučića i pojedinih ministara koji žele da promovišu sebe kako se bore protiv kriminala i korupcije.Da je to tako govori na kraju EU, koji ovde nismo čuli u ovom Domu, zato što su neki poslanici, verovatno po zadatku imali zadatak da napadnu one koji su došli ovde i da nas izveste o tome kako Srbija napreduje na evropskom putu, pa nismo mogli da čujemo o tome da je indeks u borbi protiv korupcije veći nego 2012. godine. Dakle, nije ni isti, nego je veći. Ako pogledamo danas analizu Beogradskog Centra za bezbednosnu politiku koji je rađen 14.02.2017. godine, tu zapravo 45 ispitanika kaže da se država ne bavi ozbiljno borbom protiv korupcije, da su korupcija i kriminal dva ključna problema koji ugrožavaju i bezbednost Srbije iznutra.Na imate priliku da vrlo često vidite u javnim preduzećima, najvećim javnim preduzećima i sistemima koji posluju u Republici Srbiji raznorazne korupcionaške radnje, raznorazne kriminalne aktivnosti, ali na žalost, to je otprilike u ovoj državi nekome dopušteno. Neko mora da se pridržava zakona, a neko ima pravo da radi šta god hoće, pa možemo da govorimo o mnogim stvarima. Ako krenemo od Bele knjige, koju ste vi ovde objavili kao vladajuća stranka, SNS, to je bio vaš program, možete videti sami šta ste od toga uradili, a šta ne. Da ne govorim o Zakonu o poreklu imovine, o raznoraznim situacijama, pokušajima atentata u Jajincima, Savamali, koja je vrh,

Vi dugujete odgovore, ne meni, dugujete odgovore građanima Srbije za sve ovo što govorim, i naročito onima koji su vas glasali i od kojih ste tražili poverenje četiri puta unazad pet godina. Nadam se da ćete im odgovoriti vrlo brzo na pitanja koja su ovde otvorena.Što se tiče drugih sporazuma, kao što je na primer, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Mađarske, o plovidbi rekom Tisom, to je sve u redu i trebamo da se bavimo time. Podsetiću da smo se ovde, u ovom Domu, bavili još jednim kanalom Morava-Dunav-Morava-Vardar, projektom koji je takođe trebao da donese velike ekonomske benefite za Republiku Srbiju.Danas govorimo o plovidbi rekom Tisom i ja bih bio mnogo srećniji kada bismo govorili kakve smo pouke izvukli iz poplava 2014. Tri godine posle toga, danas imamo upozorenje na moguće poplave, a ne znamo da li smo išta uradili iz oblasti i preventive da sprečimo poplavljene gradova i izlivanja reka u Srbiji.Što se tiče Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa državom Katar, tu mislim da posebno trebamo obratiti pažnju iz nekoliko razloga. Dakle, imali smo mi mnogo ovakvih sporazuma o kojima smo do sada govorili. Mnogi od tih sporazuma su proizveli i određena dejstva. Jedan od takvih sporazuma je i Sporazum za izgradnju „Beograda na vodi“, gde mi danas ne znamo šta je iz tog sporazuma zapravo istina, a šta nije, ne znamo pravu istinu i do dana današnjeg postoje neke poslovne tajne u koje očigledno građani Republike Srbije nemaju prava da imaju uvid.Isto tako jedan od sličnih sporazuma sa Emiratima je potpisan vezano za davanje zemljišta u zakup i Karađorđeva, odnosno Moravića u Karađorđevu i zemljišta u Gajdobri i Sivcu. Ukupno preko 10.400 hektara. Samo u Karađorđevu i Moraviću 3.534 hektara. Podsetiću vas, da i to takođe jedan od sličnih sporazuma na koji smo mi dali ovde saglasnost, odnosno dala je većina, a ne opozicija, dali ste vi.Sada ako pogledamo šta su njihovi rezultati, pa naravno da se otvara pitanje - šta radimo danas. Mi sada vidimo da tri godine posle tog sporazuma davanja zemljišta u zakup, mi nemamo nikakav izveštaj - šta su rezultati. Premijer Vučić je braneći ovaj sporazum sedeći ovde u ovoj klupi, rekao do slovce da će arapski partneri zahvaljujući toj investiciji i tom sporazumu povećati produktivnost za četiri ili pet puta, citiram ga, na toj poljoprivrednoj površini mnogo više nego što su ostvarivali naši paori.Danas tri godine posle toga mi ne znamo da li je jedan jedini dinar uplaćen na osnovu tih prinosa koje su oni ostvarili. Ko to zemljište zapravo obrađuje? Ko se time bavi? Da li je to „Al Ravafed“ ili je to „Al Dahra“ ili je to neka treća firma. Radi se o fantomskim firmama o kojima mi ne znamo ništa i ne možemo doći do informacije ko zapravo upravlja zemljištem Republike Srbije koje smo uzeli od naših paora koji su uredno plaćali zakupe i obrađivali, plaćali mnogo više nego što treba da plaćaju Arapi. Dali im tu za 60 evra po hektaru i sada ne znamo zapravo ni ko to radi ni šta radi.Onda ne treba ni da nas čudi kada se postavljaju pitanja ko raspolaže ovim zemljištem. Kada institucije ne daju odgovore onda, naravno kada ne postoje odgovori od nadležnih onda kruže razne priče, da li je to zemljište obrađuje

bilo kojom drugom firmom su takvi i takvi. Mi smo zemljište dali. Dobili smo 2014. godine to, 2015. godine to, 2016. godine to.Nažalost, izgleda da vi nemate šta da kažete i idemo sada sa novim sporazumima kao što je ovaj sa državom Katar, koji potpuno sa istom bojazni možemo pretpostaviti da može dovesti do istih rezultata, da mi ne znamo šta se krije iza ovih sporazuma koje vi ovde stavljate pred nas.Suština je da svi ovi sporazumi, kao što sam na početku svog izlaganja i rekao, niti su aktuelni u datom trenutku, niti predstavljaju suštinu za dalji razvoj i delovanje Republike Srbije i parlamenta. Jednostavno, oni sada su na dnevnom redu zato što je neko želeo da imamo ovakav dnevni red, da mi danas imamo predloge zakona koje predlažu opozicioni poslanici, ne predlaže ih Vlada, zato što Vlada nema kada da se bavi očigledno zakonima i državom, jer mora da se bavi izborima. Od 2012. godine mi smo svake godine na pojedinim izborima i to je otprilike glavna opsesija i nešto čime se bavi Vlada Aleksandra Vučića, pri tom, ovde danas vidim neke ministre koji su u poslednjoj Vladi postali ministri, a pre njih se preko 40 ministara u različitim vladama promenilo, pa naravno da ne možemo govoriti o njihovoj…(Predsedavajući: Kolega, molim vas o dnevnom redu. O dnevnom redu nastavite diskusiju. Ostavite ministre. Tu su. Odgovaraće na pitanja. Postavite im pitanja.)Ne, ne, ne. Ne postavljam pitanja. Ja sam samo prokomentarisao da ovo o čemu govorim nekih ministara…(Predsedavajući: Znam, razumeo sam. Govorili ste o izborima, a toga je vas uvek strah. Nastavite.)Da.Dakle,

predložili i molim vas da ubuduće ne bude na dnevnom redu ovakvih tačaka koje nemaju smisla i koje su objedinjene, a da jedna sa drugom nema nikakve veze, da bismo mogli ozbiljno o tome da da diskutujemo i da sporazumi naravno dolaze na dnevni red onda kada su potpisani, a ne četiri ili pet godina posle stupanja na snagu ovih sporazuma. Zahvaljujem.

nažalost imate toliko dezinformacija, toliko stvari koje su potpuno van istine, koje su potpuno van dnevnog reda, kao što ste imali priliku da vidite da kad god nema argumenta onda se pominje ime ili brat premijer Vučića, bez ikakvog dokaza, samo kao pokušaj kriminalizacije tog čoveka, a da se pri tom ne pruži nijedan dokaz, da se ne kaže nijedna stvar, nego se kaže – onda ćemo to videti.Zamislite kada bih ja za nekoga u ovoj sali rekao – znate, možda on diluje drogu, ali videćemo. Na šta bi to ličilo? Zar na takav način ozbiljan može da se vodi rasprava u ovom domu?Druga stvar, govorilo se o izborima. Šta je problem, izvinite, sa izborima koje je opozicija tražila toliko puta? Toliko puta zahtevi – hajde da proverimo narodnu volju, hajde da idemo na izbore. Valjda se u demokratskom sistemu izbori cene. Provera narodne volje nikada nije pogrešna. Narod kaže šta misli.Ja znam šta je problem sa izborima. Problem je kada neki kandidati dobiju od 0,32%, 1,12%, 1,15%, 1,04%, 2,29%, 4,48%, 5,56% i onda kada najviše rangirani opozicioni kandidat dobije 16,36% a Aleksandar Vučić dobije 56%. Onda je to problem i onda su valjda krivi izbori, ili još bolje, kriv je narod, narod je kriv zašto narod glasa na takav način, ko je uopšte dozvolio narodu da tako glasa. Onda treba da idemo na nove izbore. Kaže – hajde da idemo na nove izbore. Onda dođemo u parlament a oni kažu – pa vi se bavite izborima. LJudi, vi ih tražite non stop. Vi tražite izbore non stop i mi uporno izlazimo na izbore, uporno izlazimo na te izbore.Što se tiče sporazuma moram da kažem narodnom poslaniku da sporazum nije stupio na snagu pre nego što ga usvoji Narodna skupština. tome je suština, da su sporazumi stupili na snagu ne bi bili danas pred nama. Oni su pred Narodnom skupštinom da Narodna skupština odluči hoće li stupiti na snagu. To je suština.Ne možete nazivati sporazume onako kako ste ih vi nazvali i maltene rekli da su oni bespotrebni, da ne treba ni da raspravljamo o tome kada ovi sporazumi u velikoj meri utiču na živote građane Republike Srbije. Sporazumi koji su pred nama iz oblasti unutrašnjih poslova regulišu saradnji policija u suzbijanju ilegalnih migracija, čineći da policija postane efikasnija u borbi protiv organizovanog kriminala, u borbi protiv narkotrafikinga. Pa da li to treba da bacimo u vodu? Zar ne treba da radimo na tome? Jasno mi je zašto nekima to ne bi odgovaralo. To mi je potpuno jasno. To razumem.Ovde sam imao prilike da vidim da protesti koji se odvijaju nisu protesti studenata ili studentskih organizacija, jer su se same studentske organizacije izjasnile da one ne učestvuju u tome. Ovde učestvuju ljudi koji su poraženi predstavnici političkih stranaka, štabova itd. politički kandidati. I većina tih ljudi daje intervjue u medijima. Oni se pojavljuju u medijima. Daju svoje procene protesta, intervjue, a onda kada se pojave u nekim novinama kaže se – što objavljujete njihove slike. Pa oni ljudi žele, pa oni sami daju intervjue, pojavljuju se kao nosioci toga. Mislim da su valjda ponosni na to što rade. Valjda se ne stide toga što učestvuju u tome. Ja bih se stideo, a oni se valjda ne stide.Takođe, ovde imamo situaciju da je najveći odliv mladih ljudi, upravo iz ove zemlje, bio od 2008. do 2012. godine, a reći ću vam i zašto. U tom periodu su ljudi gubili poslove u minuti, 400.000 radnih mesta je izgubljeno u Srbiji. Pa, od čega da žive ti mladi ljudi? Ne mogu da žive od toga što će samo hodati ulicom. Moraju nešto da rade, a kada izgubite 400.000 radnih mesta, onda je potpuno nemoguće da te ljude zadržite u Srbiji i zato je najveći odliv bio od 2008. do 2012. godine. Baš u godinama kada su najveći dileri droge u ovoj zemlji bili ugledni investitori, pa im se investicije iz droge računale u rast BDP, narko dileri koje niko nije smeo da takne, bili na listi uglednih građana. Nije smeo niko da ih pogleda malo oštrije, nije smeo da ih pogleda dok su kupovali zgrade, investirali u njive, gradili i zidali. Niko nije smeo da ih pogleda, pa je ova Vlada ušla u oštru borbu protiv njih, pa ih je ova Vlada uhapsila, pa je ova Vlada odlučila da se obračuna sa narko drafiking. Imali smo u akciji protiv korupcije, pošto se pričalo o tome, u akciji protiv korupcije samo u 2016. godini uhapšen je predsednik Privrednog suda u Zaječaru, zatim predsednik Višeg suda u Šapcu, predsednik Osnovnog suda u Loznici, sudija Osnovnog suda u Loznici, načelnik policijske uprave u Šapcu.Izvinite, kada je to bilo urađeno u jednoj godini? Koje godine je neko krenuo u ozbiljan rad sa visokom korupcijom? Tužilaštvo za organizovani kriminal i policija, tako se radi, kada idete da privodite one koji mogu da odlučuju, one koji mogu da utiču na korupciju. Kada se to radilo? Ko je to bio uhapšen u prethodnom periodu? Koji krupniji narko diler? Koja je ozbiljnija zaplena? Mi zaplenjujemo četiri tone droge prošle godine. Koliko je zaplenjivano ranije? Gde su ti rezultati divni borbe protiv korupcije i kriminala? Nije ih bilo, jer nije bilo odlučnosti te vlasti. Nije interesovalo narod ni kad su prodavali deci drogu u školama, ni kada su trgovali, ni kada su tajkuni postali vlasnici ove zemlje. Nije ih interesovalo, sve one koji su činili vlast, nije ih zanimalo. Ovu Vladu zanima, ovu Vladu to zanima.Što se presuda tiče, Presude su počele, neću da vršim pritisak na sudove, sudovi neka rade brzinom kojom misle da treba. Imamo presudu o Bori Novakoviću, prva ozbiljna presuda za korupciju u Novom Sadu, prva ozbiljna presuda, zatvorska kazna za ono što je sud presudio da je korupcija i kriminal. Sud je presudio i počele su presude. Nema tih priča - samo se hapse nema presude, i te kako ima i optužnica i optužnih akata i presuda i to je krenulo i dobro je da su oni koji su stavili ruke u džepove građana Srbije počeli da dobijaju zaslužene kazne. LJudi su se plašili da to nikada neće doći dok su neki bili na vlasti, sada toga ima.Što ima.Što se tiče nekih, pominjani su neki centri ovde, koji su vršili neke analize, pa ti ljudi učestvuju u protestima, neki podržavaju političkim izjavama neke kandidate predsedničke opozicije, pa naravno da će oni to da kažu. Tu nema „o“ od objektivnog, ali i to je u redu. Nemamo ništa protiv, samo nemojte to da navodite kao ozbiljan argument, tu ozbiljnog argumenta nema. Čitao sam te tekstove, analize. To su analize na nivou osnovne škole. Tu ništa ozbiljno nema, ali ni jedan konkretan primer, ništa ozbiljno.Što se tiče sporazuma, ovi sporazumi, rekao bih, da su omogućili da Srbija bude još efikasnija. Mi smo otvorili 130.000 novih radnih mesta, otvaramo fabrike, činimo da zemlja bude bezbedna i mislim da je to najveći doprinos koji Vlada daje da Srbija ide napred. Hvala. Hvala.Reklamiram povredu Poslovnika član 106. treći stav i 108. prvi stav. Mislim da ste vi, gospodine predsedavajući, grubo povredili ovaj Poslovnik, dozvolivši i demonstrirajući sada u praksi upravo one dvostruke standarde zbog kojih je i dobar deo, a ne samo poslanika opozicije, nego i javnosti nezadovoljan načinom na koji radi kako se vodi Narodna skupština.Kolega Aleksić je vrlo govorio o temi i možda uz po neku rečenicu asocijacije malo izašao, što je i logično i normalno kada govore politički predstavnici opozicije. Vi ste ga upozoravali, opominjali, doslovno svaki čas. Najmanje pet puta ste ga prekinuli.Sada je gospodin Stefanović neprekidno široko i opširno govorio potpuno van teme dnevnog reda, nezavisno što on, takođe, iznosi svoj politički stav, pri tome je on čak i gost u ovom parlamentu. Vi ste propustili priliku da ga jedan jedini put upozorite. To je suština, ne treba primenjivati tri minuta.Ovo svi koji gledaju, ovaj prenos, mogu da vide. Nije uopšte potrebno meriti na kantar, to su ti dvostruki aršini. Zbog toga imate nezadovoljstvo, zbog toga imate proteste, a ne zato što ih je neko organizovao odavde ili spolja. Hvala. Kolega Vukadinoviću, slažem sa vama da sam prekršio Poslovnik kada je narodni poslanik govorio o Beogradu na vodi, studentskim demonstracijama, odlazak svršenih studenata u inostranstvo, o neuspeloj borbi protiv korupcije, o izborima, o Al Dahri itd, da ne nabrajam, to sam sve prekršio. Zato što sam prekršio Poslovnik i nisam kolegi Aleksiću izrekao opomenu, dao sam pravo da ministar Stefanović odgovori na pitanje koje je kolega Aleksić postavio. Kada to budete razumeli, možda ćete jednog dana i da predsedavate u ovoj Narodnoj skupštini. Smatram da Poslovnik nije povređen.Kolega Aleksiću, samo ste dobili odgovore na vaša pitanja, nemate pravo na repliku.Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović. Izvolite. Imala sam prilike ovde svašta da čujem, ali ono što je ostavilo utisak i što je jako važno da se zna, da bi građani Srbije znali, a poslanici verujem da znaju, zašto ovoliko sporazuma i otkud ovi sporazumi na dnevnom redu? Oni imaju svakako jednu zajedničku i vrlo važnu stvar, a to je da su to međunarodni sporazumi. Prema tome, ako neko misli da ne treba da imamo odnose sa drugim državama od bilateralnih sporazuma ili ratifikacije važnih konvencija, onda je to ozbiljan problem za te političke grupacije.Međutim, za našu Vladu je vrlo važno da ima što bolje odnose sa regionom i da ratifikuje mnoge konvencije koje su ispred nas. Ono što je takođe važno, zbog građana Srbije pre svega se javljam i javljaću se ubuduće da bi građani Srbije čuli ono što zaista jeste, što je potkrepljeno podacima, činjenicama i informacijama koje su proverene, a ne pričom rekla – kazala, jer sve što smo čuli od početka do kraja od poslanika bilo je najcrnje moguće, a sa druge strane imamo sve, ne samo međunarodne finansijske institucije, relevantne institucije koje su ocenile ekonomsku politiku, političku stabilnost i sve ono što radi ova Vlada Republike Srbije daleko iznad svega drugog, čak što rade druge vlade u regionu ili čak što su radile vlade koje su bile pre Vlade koju je vodio Aleksandar Vučić.Priča oko poplava je vrlo važna zato što nekoliko podataka, a ovaj parlament je imao sve nas ministre zajedno sa predsednikom Vlade kada smo pričali i izveštavali o tome šta smo radili 2014. godine u onim strašnim poplavama koje su se desile, a

vašu informaciju, samo u prethodne dve godine Vlada Srbije je uložila dve milijarde dinara samo u lokalnu infrastrukturu u borbi protiv poplava, za vašu informaciju, u poslednjih 30 godina nisu čišćena korita vrlo važnih reka poput Kolubare, Tamnave i Boričke reke, to je čistila i sređivala ova Vlada i lokalne samouprave. godina ili 30 godina, pardon, nisu sređeni kanali u lokalnim samoupravama i svi to ovde vrlo dobro znaju. Ova Vlada je to uredila i to na takav način da danas ne možemo da pričamo o tome da takvi problemi mogu da se dese.Na samom kraju, meni se čini da pored toga što su finansije Srbije bile potpuno potopljene pre 2014. godine, da su ostale te prethodne vlade koje su bile, upravo na primeru samo poplava, čini mi se da bi Srbija bila potpuno potopljena i poplavljena. pre svega, država, Srbija danas ima ekonomske pokazatelje koje nije pravila Vlada Srbije, ona je radom pokazala te pokazatelje, ali su sve svetske međunarodne institucije napravile poređenje i rekle šta je radila Vlada Srbije.Prema tome, kada govorimo o nečemu i kada govorimo o tome da u svakom segmentu, a ono što je poslanik pričao, vlada stravična korupcija, hajde da pričamo o činjenicama, jer to pre svega nije tačno. Svaka stvar koju ste pomenuli u vašem govoru vezana za korupciju, vezana za poplave i o tome da ovi sporazumi nemaju veze jedan sa drugim nije tačna i to građani Srbije treba da znaju. Hvala.

nešto sporno?Dakle, član 2. član 108 – zbog povrede reda na sednici predsednik Narodne skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljavanje sa sednice. Ja vas pozivam, gospodine predsedavajući, da skrenete pažnju ministrima da oni ne mogu da drže predavanja i lekcije narodnim poslanicima, jer nisu oni izabrali nas, već je ova Narodna skupština Republike Srbije izabrala Vladu Republike Srbije i ministre i morali bi sa malo manje arogancije da se obraćaju ovom visokom domu i najvažnijoj državnoj instituciji Srbije.Želim takođe da vam skrenem pažnju na član 229, to bi trebalo da bude vaša obaveza da ih podsetite, jer kada biste im skrenuli pažnju na ovaj član, verujem da bi sa mnogo manje arogancije govorili ovde pred Narodnom skupštinom. Šta kaže ovaj član? „Ministar informiše nadležni odbor Narodne skupštine o radu Ministarstva jednom u tri meseca. Na sednici Odbora pitanja ministru o podnetoj informaciji mogu da postavljaju članovi odbora“, itd, itd. Navedite mi jednog ministra koji je ovde prisutan ili iz Vlade Republike Srbije koji je podneo svoj tromesečni izveštaj o radu. Navedite mi jedan skupštinski odbor koji je zasedao, gde su oni odgovarali na pitanja narodnih poslanika. Danas su došli ovde da drže lekcije narodnim poslanicima, a mesec i po dana ih nigde nije bilo, zato što je ukinuta Narodna skupština Republike Srbije. Ali su zato državnim automobilima išli na stranačke konvencije i držali mitinge širom Srbije.Ja Srbije.Ja vas molim, gospodine predsedavajući, zaista vas dobronamerno upozoravam, uvažavam vaš stav da budete demokratični i da date šansu da se malo šire govori i poslanicima opozicije i ministrima da odgovaraju, to u potpunosti podržavam, ali vas molim da skrenete pažnju ministrima da još uvek nisu podneli izveštaj o svome radu, a više od šest meseci su ministri Vlade Republike Srbije. Do sada su morali da podnesu dva izveštaja, da imamo sednice nadležnih skupštinskih odbora i da ta informacija dođe ovde na plenum. Tako nešto nije urađeno i to je dokaz kakvi su ovo ministri u Vladi Republike Srbije. Kolega Obradoviću, što se tiče člana 229. izveštaji se podnose, a to vi vidite sa predsednicima nadležnih radnih tela. Nemate potrebe da Narodnu skupštinu o tome obaveštavate.Što se tiče člana 108, da izreknem opomene i da ministri ne poštuju Narodnu skupštinu i narodne poslanike, ja ne delim vaše mišljenje zato što su oba ministra iz Vlade Republike Srbije odgovorila na postavljena pitanja koja je postavio kolega Aleksić. Ako je za vas shvatanje debate da neko postavi pitanje i uz pitanje da i odgovor, koji, usput, nije tačan, a da mu onaj ko ima informacije ne da odgovor, onda to nije demokratija.(Marko

više stvari, ali, pre svega, želeo bih da ukažem na stav 8.Odmah da vam kažem, ja sam lično zadovoljan odgovorom koji ste vi uputili sada i nemojte ovo da shvatite kao bilo kakvo prebacivanje ili kritiku s moje strane, ali, ovo je nešto na šta bih prosto želeo da skrenem pažnju, pre svega vama, ali i narodnim poslanicima koji, izgleda, nisu do kraja svesni, iako su već dovoljno dugo narodni poslanici, da neke stvari ovde treba poštovati, da neka pravila ovde postoje i da postoje izvesne posledice ukoliko se ta pravila ne poštuju.Dakle, taj stav, gospodine predsedavajući, na koji sam želeo da ukažem ovom prilikom, govori nešto na temu tih posledica. Kaže da kada dođe do zloupotrebe prava na reklamiranje Poslovnika, može da se ostane bez određenog vremena za dalju raspravu. Ako postoji poslanička grupa, a ja bih procenio da postoji, to je moja slobodna procena, da li ih ima ili ih nema veoma je, slažem se i ja, teško utvrditi ovih dana, jer ima tu mnogo prelazaka iz jedne u drugu, tu se više ne zna ko koga podržava, ko za koga radi, da ne kažem ko za koga plaća, nikada to ne bih rekao, ali, nije prilika da se ukazuje na Poslovnik način da neko leči svoju ličnu frustraciju zato što je na izborima dobio 2,2%, pa reklamira član 2,29 ili 229, šta je rekao? Jeste, lako se pomešaju te cifre, jer, to je otprilike taj neki nivo podrške koji neki dobiju pa onda, ne znajući šta će sa sobom, dižu Poslovnik, da bi se malo našli u direktnom prenosu, da bi malo replicirali ministrima i nas ovde učili nečemu što i sami savladali nisu.Ja mislim da to nije nešto što treba da dozvolimo, gospodine predsedavajući. Zato predlažem da u skladu sa ovim stavom 8, kad god se tako nešto desi, onome ko je zloupotrebio govornicu oduzmemo ni 2,2 ni 2,4 već okruglo dva minuta od vremena. Hvala lepo.

pogrešno tumačenje, od vaše strane, dva puta ste mi pomenuli ime i prezime, tumačili ono o čemu sam ja govorio i niste mi dali pravo na repliku, na šta apsolutno imam pravo po ovom Poslovniku. I vi ste to potvrdili. Bilo da sam ja govorio o „Beogradu na vodi“, bilo o demonstracijama, bilo o zemljištu u Vojvodini, sve je to bilo vezano za tačke dnevnog reda o kojima sam govorio.Iza toga je ministar meni odgovorio, takođe pogrešno tumačeći moje reči, govorio je o dilerima droge koji su neki investitori nekada bili, govorio je o tome kako su oni hapsili, kako ste vi zapravo sve njih pohapsili, samo je zaboravio da kaže šta je bilo sa Kosmajcem koji je najveći diler droge, koga je ova vlast uhapsila da ne plaća porez na neko zemljište, otkud to da tajkuni sada nisu više Bogoljub Karić i ostali koji vam govore na konvencijama a neki pre njih…(Isključen mikrofon.)

vas.Smatram da reklamirani član 104. nije prekršen, a to iz razloga što ste dobili odgovore na pitanja. Postavite pitanje, dobijete odgovor. Ovde postoji 250 narodnih poslanika, ako bi svako tražio po jedan krug pitanja i odgovora, nemam ništa protiv, ali, umorićete se brzo.Reč

Dakle, neko radi i gradi, neko šeta i smeta, ja im ne mogu zabraniti.Dame i gospodo, reklamiram član 105, 106. i 107. Posebno, dostojanstvo Narodne skupštine. slušali smo i veliku veličinu iz Milutovac, gde je njegov vuk potomak dobio cela dva glasa. I on nam drži ovde predavanje i mislim da je to povreda dostojanstva Narodne skupštine.Asistirao mu je Boško Pernar, čovek pred kojim žene padaju samo tako, što od fizičkog, što od verbalnog nasilja. I on govori o aroganciji. Grubo je povredio dostojanstvo Narodne skupštine zato što je tako arogantan 28. marta ušao u Opštinu Pećinci sa 50 svojih pripadnika, napao na portirnici invalida, rekao mu da treba da klekne pred tri narodna poslanika. Ušao u zgradu Opštine Pećinci, odbio da izađe i pri tome maltretirao sekretaricu Skupštine opštine Pećinci koja je završila na hitnoj. Iz tih razloga,naprosto žene ne mogu da mu odole. Ili su fizički maltretirane ili psihički.Uglavnom, posle njegovog dejstva prema slabijem polu uglavnom završe na hitnoj pomoći. Zato mislim da je grubo povređeno dostojanstvo Narodne skupštine i da ubuduće, gospodine predsedniče, morate da vodite računa pred ovakvim demokratskim veličinama

Tisom.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom potpisan je u Nišu, 21. novembra 2016. godine. Ovim sporazumom je predviđeno da je plovidba rekom Tisom slobodna i otvorena za plovidbu brodova ugovorenih strana i svih država bez obzira na zastavu broda.Uredbom Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva, reka Tisa je međudržavni vodni put na kojem važi međunarodni režim plovidbe na celoj dužini toka kroz Republiku Srbiju, tj. od nultog do 164 kilometra. Ponovo treba da naznačim da ovo znači da je plovidba rekom Tisom slobodna i otvorena za brodove svih država bez obzira na zastavu broda.Potvrđivanje sporazuma predstavlja dugoročan pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države, obzirom na činjenicu da je usklađen sa međunarodnim standardima plovidbe i sa važećim međunarodnim ugovorima.

1955. godine. Ovaj sporazum je važio više od 60 godina.Potvrđivanjem ovog sporazuma steći će se uslovi za uključivanje reke Tise u transevropsku mrežu vodnih puteva, što predstavlja dobru osnovu za razvoj bilateralne saradnje i dobrosusedskih odnosa, kao i osnov za dalji razvoj vodnog saobraćaja. Ovde treba da vam dam jednu informaciju, da je ovaj sporazum parlament Mađarske već ratifikovao.Zašto je važan ovaj sporazum? Sporazum je važan zbog usklađivanja Srbije sa pravnim tekovinama poglavlja 21. i sa novom infrastrukturom, politikom EU, tj. povezivanje svih oblika transporta sa transevropskom transportnom mrežom. Sporazume je važan i zbog uključivanja reke Tise u transevropsku mrežu vodnih puteva, što je preduslov za učešće evropskim fondovima za finansiranje strateških projekata.Sporazum je važan zbog uključivanja vojvođanskih opština u projekte prekogranične saradnje kako bi se iskoristio status reke Tise kao međunarodnog plovnog puta i zajedničkim planiranjem stvorili uslovi da ove opštine unaprede vodoprivrednu i saobraćajnu infrastrukturu, da poboljšaju standardne zaštite životne sredine, ali i da prihoduju od dobiti u trgovini, da prihoduju od prometa putnika i roba i da ostvare prihod i iz turizma. Treba istaći da i na reci Tisi nema nijednog pristaništa za putnički saobraćaj. Izrađena pristaništa su samo za robni transport.Jedan od najvećih i najznačajnijih pristaništa na reci Tisi je u mom rodnom gradu, u Senti. Sam grad ima odličan drumski i železnički saobraćaj. Drumski i železnički most od 1963. godine spaja severnu Bačku i severni Banat. Što se tiče same luke, luka Senta raspolaže sa oko 18 hiljada kvadratnih metara

Godišnji pretovarni kapacitet ove luke je milion i 500 tona razne robe. Ovde su u pitanju žitarice, stočna hrana, suvi repini rezanci i razna rinfuzna roba.Pored

organizuje se čak i sezonska linija brodom visoke turističke klase, tzv. kruzer, na liniji od Budimpešte do Tokaja, čime se dokazuje interesovanje, kao i mogućnost značajnog unapređenja turizma na osnovu vodnog saobraćaja.Strategijom

Ovde bih ponovo istakao mogućnost učešća na tenderima koji su ispisani u raznim evropskim fondovima za finansiranje izgradnje strateških projekata, kao što sam rekao npr. izgradnja ovih ovde objekata kao što su zimovnici, skloništa ili sidrišta.Za današnje luke u Republici Srbiji karakteristično je relativno loše stanje lučke infrastrukture, dok je lučka suprastruktura zastarela, zbog čega su pretovarne operacije niskog kvaliteta, neproduktivne, neefikasne, dugotrajne i nažalost povećavaju troškove i za korisnike i za pružaoce usluga. Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije je predviđeno poboljšanje postojećih lučkih infrastruktura.Na

izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupštine, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima Bojanu Pajtiću, Marku Milenkoviću i Marku Blagojeviću, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Sanda Rašković Ivić. Izvolite. Ivić** Gospodine predsedavajući, gospodo ministri, želela bih pre nego što počnem samo na nešto da upozorim predsedavajućeg gospodina Arsića.Naime,

da sam doktorirala na Beogradskom univerzitetu na Medicinskom fakultetu 5. jula 1993. godine. Za Zoranu ne znam, ali evo kažem za sebe, tako da vas molim, prosto ja od toga ne patim, ali ako je jedan doktor nauka doktor, onda i drugi doktori nauka treba da budu doktori.U svakom slučaju,

mi ne govorimo o ovom vrlo važnom sporazumu koji je dospeo u ćorsokak nego o drugim sporazumima, ali dobro, to neka ostane otvoreno jer smo već više puta i kao poslanička grupa i kao više poslaničkih grupa iz opozicije tražili da se priča o Briselskom sporazumu u svetlu Poglavlja 35 i tome posveti posebna sednica.Sada ću se vratiti na temu. Osvrnula bih se na dva sporazuma, pošto je objedinjena rasprava, to je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti i Sporazum između Republike Srbije i države Katar.Znači, kao što je ministar Stefanović govorio, neću to ponavljati, samo ću reći da je ovaj sporazum potpisan u Berlinu pre godinu dana 22. marta 2016. godine i da se radi o saradnji u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala. Ono što je dobro u ovom sporazumu, a to je da čitajući ovaj tekst ja nisam našla odredbu na osnovu koje bi Nemačka mogla da u nekom trenutku deportuje određeni broj migranata sa svoje teritorije u Srbiju.Ovde se u ovom sporazumu jako mnogo govori o reciprocitetu. Međutim, potpuno je jasno svima da je ovaj reciprocitet potpuno formalne prirode. Pitanje je da li je reciprocitet uopšte moguć, suštinski reciprocitet, u situaciji kada postoji jedna ogromna nesrazmera između političke i ekonomske i vojne i svake druge moći Nemačke, s jedne strane, a sa druge strane Srbije.Međutim, ono što bih prokomentarisala jeste formulacija u članu 2. koja govori o oblicima saradnje gde se konkretno u tački 3), citiraću – predviđa da će svaka od strana na zahtev druge strane sprovesti mere dozvoljene u skladu sa odredbama svog nacionalnog zakonodavstva, pri čemu može odobriti prisustvo predstavnika nadležnih organa druge strane. Znači, ponavljam, da se može odobriti prisustvo predstavnika nadležnih organa druge strane. Koji su to nadležni organi kada je reč o Saveznoj Republici Nemačkoj? To su Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, Savezno ministarstvo finansija, Savezno ministarstvo zdravlja, Savezna kriminalistička služba, Direkcija savezne policije, Carinska kriminalistička služba i Savezni institut za lekove i medicinske proizvode.Moje pitanje jeste – šta tačno rade predstavnici nadležnih organa druge strane koji su prisutni na našoj teritoriji, hipotetički govorimo, prilikom sprovođenja operativnih mera?Mene je ovo malo asociralo na ultimatum koji je Austrougarska uputila Srbiji 1914. godine nakon Sarajevskog atentata. Naravno, ovo je bilo unilateralno, ovde je predviđeno i prisustvo i naših organa na teritoriji Nemačke i nemačkih organa na teritoriji Srbije, ali ja se opet vraćam na onaj formalni reciprocitet koji nije i suštinski reciprocitet.Mislim da je potpuno opravdano postaviti ovo pitanje, pre svega zbog toga što treba uzeti u obzir član 9. ovog sporazuma kojim se precizno definiše status takozvanih oficira za vezu. oficire za vezu. Kaže ovako – strana ugovornica može po potrebi uz saglasnost druge strane ugovornice uputiti oficire za vezu policijskim organima druge strane ugovornice. Znači, oficiri za vezu imaju savetodavnu funkciju, to znamo i to je objašnjeno, i oni pružaju pomoć bez prava na samostalno vršenje policijskih ovlašćenja na teritoriji druge strane ugovornice. Ako već imamo oficire za vezu, onda onda se pitam šta će nam predstavnici nadležnih organa i zašto nije definisano koja su to ovlašćenja nadležnim predstavnicima ovih drugih

Zanimljivo je, recimo, da je Sporazum sa Poljskom potpisan još 2009. godine, a tek sada dolazi na dnevni red, a sporazum a sporazum je takođe o borbi protiv organizovanog kriminala i drugih vidova kriminala. Tu se kaže da se predviđa mogućnost da nadležni organi ugovornih strana razmene oficire za vezu, ali ne i više od toga. Zašto je onda sa Nemačkom ovo ovako razigrano i prilično prošireno?Sada bih prešla na ovaj drugi sporazum, a to je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštitu ulaganja. Ovaj sporazum je, kao i svi sporazumi, tipskog karaktera i njegovim odredbama se ulagačima fizičkim i pravnim licima iz Katara i Srbije garantuje nacionalni tretman, kao i tretman najpovlašćenije nacije uz punu zaštitu i bezbednost ulaganja. Ovde imamo jednu od stavki reciprocitet i ovde kao i u ovom sporazumu sa Nemačkom baš to ne stoji zato što mi ne možemo kao Srbija i kao srpski biznismeni da uđemo u tu trku u Kataru kao što mogu investitori iz Katara da dođu ovde.Naravno, nemam ništa protiv stranih investicija, samo mislim da strane investicije treba da budu izjednačene sa domaćim investitorima. Ali ono što naša poslanička grupa prebacuje i gde ima primedbe jeste prilična netransparentnost ovog sporazuma jer znamo da je odlazeći predsednik Nikolić bio u Kataru i čitali smo u novinama da je Katar, recimo, zainteresovan za agrar, za Bistricu, za Đerdap III, od agrara za PKB, za 36 srpskih banja, za namensku industriju, tako da mi ovde imamo utisak da se u ovom sporazumu, koji je u stvari jednosmerna ulica i koji je napravljen za katarske investitore u Srbiju, njima otvaraju i to onako velika vrata, za rasprodaju javnih dobara. Pogotovo što znamo, i to se takođe u medijima pominje, da su od kompanija katarskih koje su zainteresovane da ulažu ovde u Srbiji pominju se Qatar Electricity and Water Company i još neke kompanije koje su u vlasništvu porodice Tani, to je značajna vladarska porodica, tako da se ovde u stvari sprema jedan netransparentni sporazum koji će toj katarskoj porodici omogućiti

Krik govorio ofšor o kompanijama Siniše Malog i da li se sada ovde sprema neki novi slučaj takođe ofšor komapanija.Takođe bi se ovde

Znači, ako vidimo u članu 1. definicije, znači, član 1. definicija u tački 5) definiše se pojam teritorija na sledeći način, pročitaću za Republiku Srbiju teritorija nad kojom Republika Srbija vrši suverena prava, jurisdikciju u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom, a za državu Katar teritorija, to su unutrašnje vode, teritorijalno more, države Katar morsko dno, podzemlje, vazdušni prostor, iznad njih ekonomska zona i kontinentalni deo na kom država Katar vrši suverena prava i jurisdikciju u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom.Znači, ovde upada u oči da je definisanje teritorija vrlo šturo kada je Srbija u pitanju, a da je vrlo detaljno onda kada je u pitanju Katar. Pošto znamo da je Katar jedna od zemalja koja je veliki finansijer i veliki sponzor kosovske nezavisnosti, opravdano se može postaviti pitanje kako bi se u smislu odredaba ovog sporazuma tretiralo ulaganje države Katar na KiM. Da li bi se to tretiralo kao ulaganje u državu Srbiju ili bi se to tretiralo kao ulaganje u tzv. nezavisnu lažnu državu Kosovo?Što se tiče podsticanja i zaštite ulaganja, znači, ima još nešto našta bih skrenula pažnju, a to je u članu 3. tačka 2) kaže – Svaka strana ugovornica će u skladu sa svojim zakonima i propisima kad god je potrebno obezbediti izdavanje odobrenja neophodnih za rad savetnika i drugih kvalifikovanih osoba sa stranim državljanstvom.Znači, već sam na početku rekla da nemam ništa protiv stranih investicija. Imam protiv toga, ponavljam, da su te investicije debelo plaćene sa 10.000 evra po radnom mestu, da naši investitori nemaju iste uslove, ali sad vidim ovde da se uvodi i jedna nova tema, a to je tema da se podstiče zapošljavanje stranih državljana. Da li je nama zaista potrebno ovo zapošljavanje stranih državljana? Naravno, odgovor je da nije.Naravno, mi imamo mnogo naših nezaposlenih, mnogo mladih koji odlaze iz zemlje, tako da smatram da da nekoliko odredbi ovog sporazuma nije kako valja i da je ovaj sporazum izrazito štetan i loš po srpsku stanu.I na kraju bih postavila pitanje – Koliko škola još sa imenom „Sveti Sava“ će da promeni u ime Binzajed ili neko drugo ime nekog katarskog velikana, iz porodice Tani ili možda iz neke druge značajne da bismo mi ovamo doveli investitore iz Katara, a da zato Srbija zaista nema ni nacionalne, ni ekonomske poze. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Izvolite.

zašto se formiraju u skladu sa zakonom, zajednički istražni timovi, nadležnih tužilaštava i policijskih organa koji sprovode te istrage. Nekada je potrebno prisustvo jednih ili drugih organa na teritoriji druge zemlje u smislu sprovođenja istrage.Nažalost, moram da kažem da je mnogo više građana naše zemlje koji na teritoriji Nemačke čine neko krivično delo, nego što ima građana Nemačke koji na teritoriji naše zemlje čine neko krivično delo. I u zajedničkim operativnim obradama, u kojima su godine lišila slobode, uglavnom su lišavani naši državljani na teritoriji Republike Nemačke, nešto po našim zamolnicima, a nešto po zamolnicama Savezne Republike Nemačke.Što se tiče oficira za vezu, dakle, oni ne mogu sprovoditi samostalno, operativne policijske poslove, oni služe samo da lakše omoguće komunikaciju. Vi to znate, vi ste bili ambasador u Rimu, mi i tamo imamo policijskog oficira za vezu. Dakle, znate šta je suštinski njihov posao, međutim, i ovi koji dođu na našu teritoriju, koji učestvuju u zajedničkim istražnim timovima ili po nekom drugom poslu u skladu sa našim zakonodavstvom mogu da rade i da preduzimaju samo one radnje sa kojima se mi saglasimo i koje mi odobrimo.Dakle, to može da uradi samo Republika Srbija. U principu i današnje vreme je nemoguća saradnja u obradi ozbiljnih kriminalnih grupa bez saradnje na teritoriji čitave Evrope. Bez informacija koje poseduju, da kažem, policije u više država u kojima te operativne i kriminalne, organizovane kriminalne grupe deluju, nemoguće je sagledati samo iz vizure jedne zemlje. Zato je Nemačka i od nas nekada tražila pomoć i saradnju, nekada i naši ljudi idu u Nemačku da pomognu u tim timovima. timovima. Nekada nemačke kolege budu ovde. Jedno vreme su bili, čak smo imali, to smo javno radili, pokazali smo ih na granici, pomagali su u vreme najvećih migrantskih kriza, pomagali su u identifikaciji dokumenata. Bilo je sumnje i da se određeni deo dokumenata falsifikuje prilikom izlaska iz naše zemlje, ulaska u EU, njihovi eksperti za, da kažem, za dokumenta, za originalne papire, pre svega nemačke radne dozvole i pasoše su pomagali i vršili obuke naših ljudi iz granične policije u uočavanju tih falsifikata.Mislim da je to bio primer dobre saradnje. Imamo i obrnute primere. Mi po sporazumu imamo, recimo, deset pripadnika policije koji se nalaze na teritoriji Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, na granici sa Grčkom. Naših deset graničnih policajaca se nalazi u drugoj državi i rade na obezbeđivanju državne granice druge zemlje, upravo jer je to interes Republike Srbije. Dakle, mi se isto tako sporazumom obezbeđujemo da osiguramo bezbednost građana Republike Srbije. Želim da vas uverim da ovde nema nema apsolutno ništa sporno, ništa problematično. Zavisi sa kako kojom zemljom, zavisi šta je trenutni interes. Tamo gde imamo više, nažalost, organizovanih kriminalnih grupa tu se uspostavlja intenzivnija saradnja, sa zemljama u kojima nije bilo slučajeva, da njihovi državljani čine krivične dela na teritoriji te zemlje, nije ni bilo toliko intenzivne saradnje. Naprosto, takav je policijski posao, nije bilo potrebe za razmenom te vrste informacija, odnosno nije bilo šta da se razmeni.Gospodine predsedavajući, samo hoću vama da kažem, s obzirom da je se pominjao slučaj Dragoslava Kosmajca, slučaj Dragoslava Kosmajca se danas nalazi u u postupku pred Višim sudom u Beogradu. Žao mi je što nije vođen možda nekih ranijih godina, možda bi bilo prikupljeno više dokaza, jer ta krivična dela nisu počinjena 2013/2014. godine nego mnogo ranije, ali očigledno da tada nije bilo politički ili neke druge spremnosti da se goni. Sada se goni i Al Kapone je uhapšen, za utaju poraza nije uhapšen za sve ono što je radio zato što su za to mogli da se obezbede dokazi. Mi u Republici Srbiji možemo da postupamo samo tamo gde postoji dovoljno dokaza i tako ćemo nastaviti da radimo. Hvala

ali ne u kontekstu isključivo ovog sporazuma o kome ste govorili nego u širem kontekstu investicija bez kojih mi u ovom trenutku apsolutno kao država ne možemo.Ne želeći da bilo koga favorizujemo, bilo kog investitora, pričamo prostoru čitavog sveta. Imati investicioni fond od 170 milijardi dolara je, složićete se, kakav je Katarski investicioni fond je izuzetno velika količina sredstava. Mi ovim sporazumom stavljamo, pravimo pravni okvir da može da dođe do ulaganja koja su nama neophodna. Da li će se ona desiti to zavisi od inovativnsti, inventnosti naše, njihovih želja, potreba.Ali, želim jednu drugu stvar da kažem. Da bi mi u ovom trenutku nastavili razvoj i još više pojačali razvoj naše privrede, mi smo u 2015. godini imali do 1,8 milijardi evra priliva stranih investicija, u 2016. godine smo imali 5,5% više, nepunih dve milijarde. Nama treba još i još investicija. Svi investitori koji imaju dobru veru i koji imaju kapital koji je dobar, koji je svež su nama neophodni iz jednog prostog razloga da bismo zaposlili naše ljude.Ove oblasti koje ste vi malopre pominjali, u kojima su iskazali zainteresovanost, malopre ste pomenuli poljoprivredu, IT, turizam, daj Bože daj Bože da u naš sektor banjskog turizma ima investitora koji hoće da ulože, jer nama su tamo neophodne investicije.Osvrnuo bih se na jedno, žao mi je što ovde nije jedan kolega koji je malopre govorio. Očigledno ovde poneko dođe, samo kaže šta ima i okrene se i ode. Mislim da mi treba da slušamo sve vreme i mislim da je to naš posao ali, Bože moj, to je sad već za neku drugu priču.Pričalo se o poplavama 2014. godine. Mnogo je novca uloženo i koleginica je malopre pričala o tome, ali želim da ukažem na nekoliko stvari koje su se desile. Danas je aktuelna ta tema i želim da obavestim i vas i javnost da angažovanje preduzeća „Srbijevode“, danas na prostoru Srbije situacija je potpuno mirna, a jednim delom za to su zaslužna ulaganja u prethodne dve godine. Dve godine je dosta investicija bilo na različitim rečnim tokovima.Pomenuću samo jedan karakterističan primer. Sećate se svi Lučana? Svaki put kada dođe april mesec, bez obzira bile kiše u Srbiji ili ne bile, u Lučanima je uvek bio problem. Sada se ta investicija realizuje. Vlada Srbije je dala 300 miliona dinara i tamo su u toku radovi, oni će biti gotovi tokom ovde godine i kompletan sistem Lučana i onaj vojni kompleks, odnosno tamo gde je namenska industrija, biće potpuno zaštićen i više taj problem nećemo imati.Tako da, pričati, iznositi činjenice koje ne stoje, ne obraćam se tu vama, nego pričam o nekim prethodnim izlaganjima, mislim da nije u redu, pre svega zbog uznemirenja javnosti, želim još jednom da kažem, danas u Srbiji je situacija u hidrološkom smislu dobra. Danas smo potpisali jedan Sporazum sa vladama Bosne i Hercegovine i Crne Gore o zajedničkom upravljanju rekom Drinom, o sistemu ranog upozoravanja od poplava, i uopšte slivu reke Drine. I dobili smo sredstva iz Zelenog klimatskog fonda svi zajedno da izgradimo neke nove odbrambene sisteme i na Drini i na Limu i na nekim drugim rekama, kako bismo se zaštitili u narednim godinama, jer nama je to neophodno. Dvadeset, trideset godina u taj sistem uopšte nije ulagano. Mnogo toga moramo da radimo, u krajnjoj liniji, zbog toga smo i menjali Zakon o vodama u decembru mesecu. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima ministar Aleksandar Vulin. Izvolite. **Aleksandar Vulin** Ovde vidim da se stavlja ugovor sa Katarom, odnosno sporazum sa Katarom pod znak pitanja, zato što je Katar priznao Kosovo i Metohiju. Tu treba onda biti dosledan. Ako ćemo to uzeti kao kriterijum, zašto se onda ne kaže da su Sjedinjene države najveći sponzor nezavisnosti Kosova i Metohije, pa da onda prekinemo svaki ugovor i sporazum sa i sporazum sa SAD?To ne bi smeli da govore oni koji su te noći, izborne noći, nakon parlamentarnih izbora, prvo što su uradili otrčali kod američkog ambasadora po pamet i po zaštitu i kada god hoće da kritikuju svoju državu, otrče po pamet i po zaštitu kod SAD ili nekog drugog predstavnika međunarodne zajednice, koji su takođe priznali Kosovo i Metohiju.Podsetiću vas, kada je došlo do priznavanja lažne nezavisnosti Kosova i Metohije, da su iz ove zemlje proterani ambasador Crne Gore i još poneko, ali nije nikad proteran, recimo, ambasador Velike Britanije ili SAD.Samo bih molio da SAD.Samo bih molio da se ponašamo principijelno. Ako je Katar, onda da se istim aršinima odnosi prema njemu kao i prema bilo kojoj drugoj zemlji koja je priznala KiM. Nemojte Nemojte napadati ovaj sporazum sa takvim obrazloženjem.Ovo je dobro za našu zemlju. Ovo je dobro da se u našu zemlju ulaže. Ovo je dobro da novac ulazi u našu zemlju i dobro je da dolazi sa svake druge strane, posebno ne od onih koji su prvo što urade kada god imaju neki problem sa svojim biračima ili imaju problem sa izbornim rezultatima, otrče kod američkog ambasadora da traže pomoć i zaštitu. Hvala.

Ali, ko je dao pravo američkom ambasadoru da ubacuje narodne poslanike u sastav Narodne skupštine? E, one izborne noći vi ste mu omogućili to da uradi. Vi ste se povukli, vi ste ustuknuli, niste smeli da se suprotstavite. E, zato su nam Skotovi poslanici danas u Narodnoj skupštini.Ja mogu da razumem Skota, možda će sledeći put hteti da ima sto svojih poslanika. Čak mnoge od vas može pretvoriti vrlo lako u svoje. Ali, ne mogu razumeti onima koji tom pritisku podlegnu, ustuknu, pa se onda posle junače. Mi radikali smo se junačili te noći i hteli smo da se ne popušta Skotu, a sad Skot vam je ovde ubacio grupu poslanika, na vama je da ih ljuljate, da ih negujete, da ih pazite, a ne da jaučete što ste morali priznati bebe koje nisu vaše. Uostalom, na DNK analizu pa da vidimo jesu li Skotovi, jesu li vaši, jesu li ovoga, jesu li onoga. Šta se to nas tiče?Vi ste dozvolili da se Skotovi poslanici nađu u Narodnoj skupštini. Nemojte sad protiv toga da se bunite. Da ste bili junačine, da ste bili čvrsti, odlučni, da ste rekli – ne može se sa Srbijom tako postupati, e njih ne bi bilo u Narodnoj skupštini.

već smo umorni od toga da slušamo kako je tu neku poslaničku grupu američki ambasador ubacio u Skupštinu. Prvo, to slušamo sada i od dr Vojislava Šešelja,

vi kad god nemate argumente za nešto…

najpre bih želeo da izrazim svoju radost zbog ponovnog početka rada Narodne skupštine Republike Srbije, kojoj je ovo prvi radni dan u 2017. godini, što jasno govori o vašem odnosu prema najvažnijoj državnoj

što je veoma važno da čuju građani Srbije jeste da ste vi danas ovde odbili više od 50 predloga zakona koje su predložili narodni poslanici opozicije, a da ste ovde na dnevni red stavili 12 međunarodnih sporazuma koji definitivno nemaju taj životni značaj za građane Srbije kakve imaju ovih 50 predloga zakona koje je opozicija danas predložila za dnevni red.Činjenica je da izbegavate najvažnije životne teme u Srbiji i da koristite zasedanja Narodne skupštine da se govori o svemu, sem o onome što je najvažnije u Srbiji. Tako i danas imamo ovih 12 međunarodnih sporazuma, koji da su bili toliko bitni, mi bismo ih usvajali još pre mesec i po dana. Oni vama nisu bitni, čime ste na na neki način uvredili države partnere sa kojima sklapamo ove sporazume o saradnji, jer ste pokazali da vama ovi sporazumi nisu bitni i da oni mogu da se odlože za mesec i po dana samo zarad vaših stranačkih, političkih poena i ukidanja Narodne skupštine Republike Srbije.Zato je veoma zgodno uporediti značaj ovih tema o kojima mi danas razgovaramo sa drugim temama koje su danas važne u Srbiji. Recimo, jedna od tema sa kojom se danas suočavamo jeste pomenuti sporazum sa Katarom o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Recite mi, gospodo ministri, kakva ćemo mi to ulaganja imati u državu Katar, pa nam je ovaj značaj o uzajamnom podsticanju i ulaganju bitan? Da li za to vreme nismo mogli da razgovaramo ovde o stanju u srpskoj privredi, u srpskoj poljoprivredi, o srpskom selu, o srpskoj prosveti, o srpskoj kulturi ili bilo kojoj važnoj temi koja bi trebala da se nađe na dnevnom redu, a nije se našla.Tu je, recimo, članstvo u Evropskom šumarskom institutu. Da li je to važnije od stanja sa kojim se suočavaju socijalno ugrožene porodice u Srbiji, a koje privatni izvršitelji izbacuju iz porodičnih domova? Ili možda parlament je odlučio koje su teme na ovoj sednici, ovog dana, o kojima će da se raspravlja, a vi ste o svemu pričali samo ne o temama koje su na dnevnom redu.Pustio sam vas tri minuta. Dovoljno je minuta. Dovoljno je da se bavite politikom, a sada ostalih 17 minuta vas molim da se bavite tačkama dnevnog reda o kojima raspravljamo.

na tome što priznajete da teme koje su danas nametnute voljom vladajuće većine nisu životne teme koje interesuju građane Srbije, ali ja ću se vratiti na njih, jer sam spreman da razgovaram i o tim temama. **Veroljub Arsić** Kolega Obradoviću, imamo ista prava kada glasamo. Moj glas vredi koliko i vaš i nemojte više da vređate poslanike koji glasaju suprotno od vas. kada želite sa mnom da raspravljate, javite se za reč, siđite dole u poslaničke klupe i kao narodni poslanik mi odgovorite. **Veroljub Arsić** Branio sam dostojanstvo Narodne skupštine i ostalih 249 narodnih poslanika.

što je ovde činjenica jeste da Narodna skupština Republike Srbije nema mogućnost da razgovara o životnim temama, jer ste vi tu mogućnost ukinuli. Nametnuli ste nam ovih 12 tema. U redu je, razgovaraćemo i o ovih 12 tema, ali je moja obaveza da kažem građanima Srbije o kojim ste sve temama zabranili da se govori ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Recimo, jedna od veoma zanimljivih tema koju ste nama ovde nametnuli, da se o njoj razgovara, da se ne bi razgovaralo o važnim drugim životnim temama, jeste protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima. Ovo je veoma važan protokol zato što ga donose oni koji imaju veliku iskustvo u švercu cigareta 90-tih godina prošloga veka, a to su predstavnici SPS, JUL i svih drugih koji su bili deo jedne vlasti koja je bila poznata po švercu cigareta, nezakonitoj trgovini duvanom i nizom drugih kriminalnih stvari koje su se dešavale u ovoj državi 90-tih godina prošlog veka. Zaista je to mudro. Onaj ko najbolje zna kako se švercuju cigare, taj jedino i može da donese protokol o nezakonitoj trgovini duvanom, jer najbolje zna koji se kanali šverca koriste i ne morate se ništa uznemiravati, gospodine Lončar, nisam mislio na vas. Vas ću dotaći kada budem analizirao zemunski kriminalni klan.Dakle, ono što je ovde ključno pitanje jeste zapravo zašto je morala da se vrati gospođa Maja Gojković kada sam ja dobio reč? To je jedno od važnih pitanja o kojem takođe treba da raspravimo.Međutim, protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanom i duvanskim proizvodima u Srbiji zapravo ne govori o nezakonitom monopolu stranih firmi na proizvodnju i trgovinu duvanom u Srbiji. Dakle, uništili ste, svi zajedno, različite srpske domaće fabrike duvana, uništili ste proizvodnju duvana u Srbiji i sav monopol kroz različite pljačkaške privatizacije i ove strane investicije koje toliko hvalite dali ste stranim firmama u Srbiji. Trenutno se najviše bavite preprodavcima rezanog duvana na našim pijacama koji od toga žive i pokušavaju da prehrane svoje porodice.Nikada niste ušli ni u jednu stranu kompaniju da vidite da li oni možda švercuju duvan i različito prikazuju ono što zaista uvoze ovde u Srbiju i način na koji oni uopšte posluju ovde u Srbiji. Uvek ste spremni da zgazite običnog građanina i čoveka u Srbiji. Uvek ste spremni da dodatno oporezujete narod, ali nikada niste spremni da uđete u strane kompanije koje nas koriste kao jeftinu radnu snagu, koji nas pljačkaju i profit iznose u inostranstvo, koje na svaki drugi način zloupotrebljavaju monopolski položaj u ovoj državi, zato što su naše domaće kompanije uništene, zato što im ne mogu biti konkurencija, jer vi podržavate strane kompanije, a ne domaće kompanije.Zato bi ovaj protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima trebalo zapravo mnogo više da se bavi nezakonitim nezakonitim monopolima stranih kompanije koje one ovde imaju u našoj državi.Primera radi, Kjoto protokol, kojim se takođe danas bavite, jer je to najvažnija tema koju danas u Srbiji treba pokrenuti u Narodnoj skupštini Republike Srbije, se bavi korisnom stvari u zaštiti naše životne sredine, a to je sprečavanje ili smanjenje emisije štetnih gasova. Mi taj problem nemamo zato što je naša domaća privreda uništena, pa je smanjena emisija štetnih gasova u Srbiji, ali zato imamo drugi problem da povećavate cene goriva u Srbiji i bićete prvi u Evropi i svetu, ali po najvećoj ceni goriva u Evropi i svetu. To bi, recimo, takođe Kjoto protokol trebalo da izanalizira, jer možda je to vaš način da svi prestanemo da vozimo automobile, jer više ne možemo da plaćamo skupo gorivo i da na taj način smanjimo emisiju štetnih gasova.Vi ovde imate i sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti sa Nemačkom, koji je isključivo u interesu Nemačke, a veoma malo u interesu Srbije. Ne vidimo nigde mogućnost da zaštitimo ovu zemlju od od nekontrolisane migrantske krize i ogromnog broja migranata koji svakog dana učine po jedno krivično delo ili neku vrstu nasilja ili neku krađu ili neki napad na građane Srbije u ovoj našoj državi. našoj državi. Ako ne znate o čemu govorim, pitajte građane Šida koji već danima protestuju da se izmesti prihvatni centar za migrante koje ste nametnuli tome gradu, odnosno opštini u Srbiji.Mnogo bih više sarađivao sa zemljama Višegradske grupe, sa Poljskom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom, jer one ne pristaju na kvote i ucene iz Brisela i oni znaju kako da se suprotstave Briselu i da zaštite svoje nacionalne i državne interese u u oblasti bezbednosti i zato bih sa njima pravio mnogo više sporazume, nego sa bilo kim drugim.Tako pravite jedan sporazum, koji apsolutno podržavam, sa Poljskom u oblasti saradnje koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i drugih oblika kriminala, ali za za pet godina vaše vlasti ne možete ništa u Srbiji da uradite po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, već ste na slobodu pustili sve one koji su direktno odgovorni za pljačku i uništavanje naše države, od Stanka Subotića Caneta, preko Bogoljuba Karića, do Mlađana Dinkića. Sada idemo dalje. Verovatno će tako završiti na slobodi i Kosmajac, i Šarić, i svi drugi koje ste tako hapsili pred kamerama, a onda nikada niste to okončali ni jednom sudskom presudom, niti se danas u zatvorima Srbije, na osnovu višegodišnje robije,

Takođe.Dakle, ono što je ovde zapravo veoma važno i značajno naglasiti jeste, da vi ovim sporazumima, zapravo, rešavate međunarodna pitanja, a niste rešili nijedno domaće, unutrašnje, pitanje.Vi imate recimo, saradnju sa policijama Bugarske, a imate vašu policiju i vojsku koja je u štrajku i koja je na rubu materijalne egzistencije. Dakle, gospodine Stefanoviću, rešite najpre problem pripadnika MUP-a, i dnevnice od 150 dinara u kopnenoj zoni bezbednosti, i sve ono drugo čime maltretirate, zapravo, službe bezbednosti u Srbiji, i koji vam štrajkuju, jedino u Evropi štrajkuju vojska i policija, a nemojte potpisivati sporazume koji zapravo služe da mi danas pričamo o svemu, samo ne o onome u kakvom su stanju naši pripadnici vojske i policije u Srbiji pod vlašću SNS.Ili, recimo oblast recimo oblast saradnje sa Češkom u oblasti kulture, obrazovanja, omladine i sporta, koju apsolutno podržavam. Glasaću za, veći deo ovih sporazuma koji su na korist ove države, ali da li ste uredili jedno domaće pitanje kulture, obrazovanja ili vam je omladina na ulicama i štrajkuje i buni se protiv laži u kojoj živi i nemogućnosti da normalno živi u sopstvenoj državi.Zašto ne uredete rialiti šoue i što ne uvedete red u taj prostakluk i tu sramotu koja vlada našim televizijama?Ili, zašto ministar Šarčević ne podnese ostavku zato što želi da seksualizuje našu decu i nameće im nekakav obrazovni paket kojim promoviše homoseksualizam i ko zna kakve druge nakaradnosti u našim vrtićima i veoma je jednostavno pitanje, da li vi želite da se u ovom Domu Narodne skupštine razgovara o makar jednom životnom pitanju Srbije, ili ćete i u narednim skupštinskim zasedanjima, kao sada, da nam namećete razne sporazume koji nisu od životnog interesa države Srbije?Evo, imamo još jedan takav sporazum, sjajan primer onoga o čemu govorim. Imamo sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Rumunijom. Navedite mi koju ste socijalnu sigurnost obezbedili sopstvenim građanima, penzionerima kojima ste smanjili penzije, ili zaposlenima u državnoj upravi kojima ste smanjili plate, ili porodicama koje izbacujete na ulicu kada ne mogu da plaćaju svoje kredite ili komunalne usluge, ili bilo kom drugom danas socijalno ugroženom građaninu Srbije.Pitam vas prostu stvar, zašto ti zakoni nisu na dnevnom redu u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Razumem naravno, da vi imate svoje prioritete koje vam diktiraju strani investitori, oni su vaši šefovi, Svetska banka, MMF, strani investitori, strane ambasade, oni zapravo pišu zakone i sporazume koji su u njihovom interesu. Građani Srbije kod vas ne mogu da dođu na red. Kod vas je uvek prvi MMF, druga je Svetska banka, treći su zapadni ambasadori, četvrti su strani investitori i nikako da dođu prosvetni radnici koji imaju plate ispod republičkog proseka, nikako da dođu penzioneri, nikako da dođe vojska i policija. Nikako da dođe jedan zakon u ovu Skupštinu koji se bavi problemima građana Srbije, neprestano rešavate pitanja koja su u interesu krupnog kapitala, kao što je recimo i plovidba rekom Tisom, kojom bi zapravo, hoćete samo da obezbedite jeftin prevoz našim rekama za strane investitore koji su ovde došli i kojima nije dovoljna jeftina radna snaga koju ste im dali, nisu dovoljne subvencije koje ste im dali od naših para, nego sada treba i stranim brodovima da omogućite besplatan prolaz kroz našu državu.Hajde celu državu da poklonimo strancima. Hajde da im damo i naše lekovite banje, koje hoćete da prodate, kad, tad. Hajde da im damo i Telekom i EPS, i Aerodrom Beograd, i PKB, koji hoćete da prodate, hajde sve da rasprodamo, i da nemamo više ništa. Neka stranci vladaju državom, a mi da budemo jeftina radna snaga kod stranog gazde.Da li je to ideja države u kojoj želite da živimo, gospodine Vulin? Da li je to ideja onoga kako vi zamišljate Srbiju u budućnosti? Da li zato služe ovi ugovori i međunarodni sporazumi?Ili, primer sporazuma o međusobnom pomaganju, ili kako ga god vi nazivate sa Katarom, gde vi želite da zaštitite sve njihove interese. Gde su naši interesi? Imamo li mi Srbi, i građani Srbije, bilo koji naš interes u ovoj državi? Da li je naš interes da odgovorite na bilo koje pitanje koje vas pitaju demonstranti, protestanti širom Srbije, poslednjih 15 dana, ili ćemo jedino u Narodnoj skupštini Republike Srbije da govorimo o nametnutim temama koje uopšte nisu prioritet u Srbiji danas.Znate zašto to zaključujem, jer da su ovi sporazumi prioritet, gospođo predsedavajuća, oni bi bili na dnevnom redu pre mesec i po dana. Ovako ste vi odložili primenu ovih sporazuma za mesec i po dana i time uvredili države partnere sa kojima smo sklopili ove sporazume, i rekli im - vi nama niste bitni, bitno je da ne radi Skupština za vreme predsedničkih izbora. Dakle, to je jasan dokaz kako vi tretirate te države sa kojima želite da budete partneri.Dakle, niti ste korektni i pošteni prema stranim drugim državama, niti ste korektni i pošteni prema svojim građanima, jer izbegavate da na dnevni red Narodne skupštine dođe bilo koja životna tema, životna tema koja se tiče interesa građana Srbije koji danas štrajkuju. Jer, ne zaboravite danas u Srbiji štrajkuju i prosvetni radnici i penzioneri i vojska i policija i studenti i omladina i kompletno građanstvo.Na kraju ovog prvog dela mog obraćanja vama, želim da se dotaknem jedne veoma važne stvari koja se pominje u Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Naime, veoma interesantan, član 6. stav 1. Predloga ovog zakona, u kome se predviđa nadoknada poslovnog gubitka usled pobune ili nemira. Dakle, potpuno sam saglasan sa vama, i mislim da ste vi dobro procenili da će u ovoj državi doći do ozbiljne pobune protiv vaše vlasti, i da želite da zaštitite ulagača iz Katara, jer mislite da će ovde izbiti nekakvi nemiri.Ovde neće izbiti nikakvi nemiri, ovde postoji opravdani opozicioni građanski, narodni, studentski i omladinski bunt, protiv vaše vlasti. To nisu nemiri, to se, gospodo naprednjaci, zove demokratija. To se zove pravo građana da izraze drugačije mišljenje od mišljenja koje svima nama želi da nametne Aleksandar Vučić, a mi jednostavno nećemo da ga prihvatimo. Jer, mi smo slobodni ljudi, nismo kao vi, sluge Aleksandra Vučića, koji ne mogu da imaju slobodno posebno podržavam ovu odredbu ovoga sporazuma, kojom vi najavljujete pobunu u Srbiji, jer mislim da ste dobro primetili i shvatili da više ne mogu da vas trpe ni penzioneri, ni prosvetni radnici, ni vojska, ni policija, ni studenti, ni omladina, ni građani Srbije, koji jednostavno ne žele da žive u vašoj laži. Nemoj da mi lažeš babu. To je poenta svih protesta koje mi danas pozdravljamo i podržavamo širom Srbije, jer nećemo više da trpimo vaše laži, vašu bahatost, vašu korumpiranost, vaše lažne priče, vaša lažna obećanja,

da dam reč dr Nebojši Stefanoviću, jer prvo odgovaraju predlagači, daću vama odmah. Puna je lista, izvinjavam se. Poštovana predsednice Narodne skupštine, vidim da ovde ima dosta žuči, dosta pitanja koja, naravno, nemaju mnogo veze sa temom dnevnog reda, ali očigledno da određene političke stranke imaju problem sa legitimitetom, i taj legitimitet je uvek ugrožen kada dobijete 1% na izborima, ili 2%, onda je to ozbiljno pitanje tog narušenog legitimiteta i naravno predstavljanje naroda u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ostaviću to Narodnoj skupštini, to nije ono što je moja tema.Ono što hoću da kažem, da sam zabrinut zbog jedne stvari. Ovde se priča o teranju stranih investitora. Čujem, ne trebaju strane fabrike, hajde da ih zatvaramo, hajde da teramo ljude koji donose novac. Kakav je naš interes da dođu drugi ljudi i ovde investiraju novac? Takav interes što tako zapošljavamo ljude, tako ljudi žive, tako zarađuju plate. Morate da razgovarate sa ljudima koje su neki terali u stečaj, koji su privatizovali fabrike koje su uništavali sve što je bilo, kao termiti da su prošli, ništa nije ostalo, ništa.Onda ništa.Onda dođu neki ljudi koji ovde otvore fabriku. To je naša fabrika. To što je vlasnik stranac, ovde ti ljudi plaćaju ovde porez, ovde ljudima plaćaju plate. Neke porodice od toga izdržavaju svoju decu.Da li je to dovoljno? Nažalost, kada izgubite od 2008. do 2012. godine 400.000 novih radnih mesta, onda 130.000 nije dovoljno, ali je mnogo bolje nego što je bilo i samo politikom kojom garantujete mir i stabilnost, u kojima želite da zemlja živi, da napreduje, možete da garantujete da će i drugi ljudi doći da otvaraju ovde radna mesta, da otvaraju fabriku. Pa valjda ste se za to borimo. Borimo se da mladi ljudi imaju posla, da stariji ljudi imaju posla, da svako ima posao. To nam je zajednička borba.Što se tiče zaplene duvana, pošto ste govorili o tome, zaplenili smo preko 400.000 boksova cigareta. To nije rezani duvan. To su 400.000 boksova cigareta koji su zaplenjeni na teritoriji Republike Srbije u akcijama tužilaštva i policije. Zato što smo ozbiljno radili na tome, jer je to novac koji ide iz naših škola. Kada neko švercuje tu vrstu duvana to uzima od naše dece, uzima od škola, od bolnica, od asfalta, umesto da ide u budžet odakle bismo dali nekoj lokalnoj samoupravi, nekoj školi, nekom domu Lončar je u poslednjih godinu dana učestvovao u otvaranju toliko zdravstvenih centara, novi gama nož, nova odeljenja u Kliničkom centru. On će više o tome govoriti, možda bolja, ali mislim da ova Vlada veoma dobro radi. Tako se investira novac kada ga imate, kada ga ne razbacujete, kada ne odlazi, kada se ne baca.Drugi ministri učestvovali u odličnim aktivnostima u Vladi.Što se tiče kopnene zone bezbednosti moram da vam kažem da policija nema angažovanje kopnene zone bezbednosti osim redovnog angažovanja. Dakle, jedinice Žandarmerije su napravile rotaciju sa vojnim jedinicama i jedinice Žandarmerije više ne učestvuju u kopnenoj zoni bezbednosti.Što se tiče posebnih angažovanja, specijalnih posebnih jedinica policije njihova dnevnica je 1.800 dinara na teritorijama koje su zahvaćene, da kažem, nekom vrstom elementarne nepogode ili imaju posebnu ugroženost od preteranih izuzetnih imigracija ili bilo koja druga stvar.Napravili smo neki kompromis. Ima još uvek Ima još uvek ljudi koji imaju na nekom redovnom angažovanju male dnevnice. Ja to razumem. Ali, smo napravili kompromise zato što kada ste nasledili budžet koji je razvaljen, koji je uništen i gde nema novca, prosto moramo da se opredelimo za to da napravimo osnov na kome ćemo moći na zdravim načinima načinima da ljudima isplaćujemo plate i da isplaćujemo penzije da kupujemo novu opremu.Modernizovali smo jedan veći broj oklopnih vozila. Kupili smo jedan veći broj patrolnih vozila. Nabavili novu uniformu posle dugo godina, počeli da isplaćujemo sve ono što se nekada dugovalo po godinu dana u policiji. Po godinu dana su bili dugovi. Sve se to vama vodi kao isplaćivano, a oni ne isplaćuju. Vodi vam se da to imate, pa su ti ljudi bili prinuđeni. Danas se isplaćuje mesec za mesec. Čak i kada napravimo kašnjenje, to je kašnjenje od mesec ili dva. Dakle, isplaćuje se redovno.Nije tačno da je policija u štrajku. Čak nijedan policijski sindikat nije u štrajku. Postoji protest jednog manjeg broja policajaca. Videćete kada sami protestvuju, kada ne dovode sve političke stranke na svoje skupove i učestvuju u političkim manifestacijama, jer to su ljudi koji su sada odlučili da se bave politikom, i imaju pravo na to. Sasvim u redu. Mislim da bi bilo čestitije da se uključe u neku političku stranku, pa izađu kao politička kao politička stranka, pa vide šta ljudi misle o tome, jer lako je ogrnuti se sindikalnim plaštom, a onda se baviti politikom.Dakle, prosto ti ljudi kada na takav način rade ne misle o policijskim zahtevima, misle o političkim, ali ni oni čak nisu u štrajku. Oni su pozvali na protest i protestvuju subotom i nedeljom kada se radi na način koji je dozvoljen zakonom. Ništa nemamo protiv. Nemamo protiv protiv bilo kog čoveka koji protestvuje na ulicama. Kao što ste videli policije nema. Nikoga ne ometamo. Ništa ne radimo da usporimo, da ometamo, da sklonimo, da zabranimo. Sve, čak i kada nisu prijavljeni, čak i kada nisu prijavljeni, što otežava saobraćaj mnogim ljudima u gradu.Dakle, svako može da prisustvuje. Jedino crvene linije koje jesu a to je da nema nasilja. Svako ko razmišlja o nasilju to bolje da ne pokušava. To u Srbiji nikome neće da bude dozvoljeno, apsolutno nikome. Nasilje je stvar koja se neće tolerisati. Svako može da ima, kao što ste vi rekli, i hvala vam na tome što ste rekli, opozicioni bunt, da ovo je opozicioni bunt, ovo što vidimo, apsolutno. To je opozicioni bunt. LJudi žele da demonstriraju. Apsolutno imaju pravo na to i meni je jasno i zašto.Jedan deo ljudi prosto ne može da prihvati činjenicu da većina u Srbiji ima drugačije viđenje Srbije od njih. Samo što moraju da shvate da je i to demokratija, da i drugi ljudi imaju pravo da ne vide situaciju kao oni. Naprosto, to je demokratija u Srbiji da izađe apsolutna većina građana, u ovom slučaju 56% i kaže – da, želimo Aleksandra Vučića za predsednika Srbije i to ljudi moraju da prihvate i kada dobiju 2,29%, koliko ste vi dobili na izborima, i kada dobiju manje od toga, moraju da prihvate da je to narodna volja.Može da vam se sviđa. Može da vam se ne sviđa, ali to je narodna volja u tom trenutku. Kada dođu neki drugi izbori vi ćete pokušati ponovo ili ćete imati pravo da pokušate ponovo, pa kako tada prođete, kako narod bude procenjivao vaš rad, tako ćete i dobiti. Kao i mi, kao i svi ostali, ali ono što je jedino važno, nasilja ne sme da bude.Ono što ste rekli, ova Vlada ne da ne prodaje EPS. Ovde EPS kupuje kapacitete drugih zemalja. Ulazimo u pregovore za kupovinu elektromreža drugih kompanija, drugih država u našem okruženju i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Ulazimo u projekte. Negde smo već kupili. Negde smo započeli pregovore. Mi pojačavamo državne kapacitete i državnu imovinu EPS, EMS, ostalih drugih kapaciteta.Naprosto,

u određene nivoe privatizacija zadržali smo većinsko vlasništvo države i država ima većinski paket akcija i upravlja tim kompanijama.Mi vodimo državu na ozbiljan i odgovoran način. Nismo sekli tenkove i bacali u peći. Mi naša oklopna vozila modernizujemo. Stavljamo nove oklope, nove motore, nove savremene sisteme. Kupujemo nove pancirne prsluke. Kupujemo nove puške. Kupujemo novo naoružanje. Modernizujemo i našu vojsku i našu policiju. Radimo na tome da ljudi imaju posao.Otvaramo 55 fabrika za kratko vreme. Trebalo je to uraditi. Lako je kritikovati. Ovo treba uraditi.(Boško Hvala